писмен отговор от министъра на правосъдието Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; - писмен отговор от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от

писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров, Методи Андреев, Иван Кирилов Иванов, Валентин Павлов и Вили Лилков; писмен отговор от министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; - писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на два въпроса от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев; - писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народните представители Методи Андреев, Мартин Димитров и Петър Славов; - писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на два въпроса от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; - писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на два въпроса от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; - писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров, Методи Андреев, Иван Кирилов Иванов, Валентин Павлов и Вили Лилков; - писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров, Методи Андреев; - писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; - писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Валентин Павлов; писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; - писмен отговор от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; писмен отговор от министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; - писмен отговор от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; - писмен отговор от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на въпрос от народния представител Мартин Димитров; - писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Мартин Димитров; - писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; писмен отговор от министъра на правосъдието Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев; - писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов; писмен отговор от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов; - писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов;

писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов; - писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов; писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов; - писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Йордан Цонев и Станислав Анастасов; - писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Димитър Шишков; писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на въпрос от народния представител Димитър Шишков; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Красимир Богданов; - писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на два въпроса от народния представител Красимир Богданов; - писмен отговор от от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Красимир Богданов; - писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев; писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Жельо Бойчев; - писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народния представител Таско Ерменков; писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Искрен Веселинов; писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на два въпроса от народния представител Слави Бинев; писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на питане от народния представител Слави Бинев; - писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на шест въпроса от народния представител Валентин Павлов; писмен отговор от министъра на икономиката Божидар Лукарски на шест въпроса от народния представител Валентин Павлов; - писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на четири въпроса от народния представител Валентин Павлов; писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Полина Карастоянова; - писмен отговор от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Чавдар Георгиев; писмен отговор от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на въпрос от народния представител Иван Станков; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Димитър Спасов Димитров; писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Драгомир Стойнев; писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Вили Лилков; - писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Филип Попов; - писмен писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Борислав Великов; - писмен отговор писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Васил Антонов; писмен отговор от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на въпрос от народния представител Васил Антонов; писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Десислава Атанасова;

писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на четири въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; - писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; писмен отговор от министъра на туризма Николинка Ангелкова на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; - писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на четири въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; - писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; - писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на пет въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на четири въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на пет въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; - писмен отговор от министъра на правосъдието Екатерина Захариева на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на пет въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев; - писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на три въпроса от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев.

въпроси към министрите в оставка. Първи ще отговаря Николай Ненчев – министър на отбраната в оставка, който ще отговори на въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов и Атанас Зафиров, относно участие на въоръжените сили на Република България в преодоляването на кризата в село Хитрино. Имате думата, уважаеми господин Зафиров, да развиете въпроса. благодаря България преживя една от най-големите трагедии в новата ни история – взрива на цистерната убиец на гара Хитрино. Станахме свидетели на координираните – доколко успешни, доколко не, това е друг въпрос, така или иначе координирани усилия на редица държавни органи и институции по преодоляване на последствията от това бедствие. За съжаление, в тези усилия имаше един голям отсъстващ и това беше Българската армия. Ето защо, уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите: взеха ли участие структурите на ръководеното от Вас Министерство при ликвидирането на последствията от инцидента в село Хитрино, по какъв начин и под каква форма? да ми отговорите откровено, а не формално с нещо от сорта, примерно: не ни беше поискана такава помощ или някаква запетайка в Закона не ни позволи да го направим, защото, и Вие би трябвало да го знаете най-добре – Българската армия е една от малкото институции, може би последната, която в годините на така наречения „преход“ запази чисто своето име и морал, и в нея българските граждани продължават да виждат един защитник и една истинска помощ при подобни бедствия. Използвам случая от тази трибуна да благодаря на усилията на Министерството и на достойните български мъже и жени, които взеха участие в преодоляването на последствията от така наречената „снежна криза“, през последната седмица. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Зафиров. Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Зафиров, уважаеми господин Иванов! Господин Зафиров и аз Ви благодаря! Не само за оценката, която току-що направихте, а и за подкрепата, която сме получавали по конкретни в рамките на нашия мандат. Относно Вашия въпрос: информирам Ви, че на 10 и 11 декември 2016 г. в ликвидиране на последствията от инцидента в Хитрино Сухопътни войски са участвали с четирима военнослужещи и един брой безпилотна летателна техника от състава на военно формирование 34750 – Карлово. Същите са оказали съдействие на органите на МВР за разузнаване и установяване на параметрите на пораженията. На 16 декември 2016 г. със самолет „Спартан“ и подготвен екипаж от състава на Военновъздушните сили бяха изпълнени специални полети София – Варна и Варна – София за транспортиране на пациент с взривна травма от взрива на гара Хитрино и съпровождащия го медицински екип. За оказване на спешна медицинска помощ на пострадалите на място на инцидента от ВМА – София, и болницата във Варна на 10 декември 2016 г. са изпратени четири медицински екипа от лекари, медицински сестри и шофьори на наземен транспорт. Един екип е изпратен на летище „Враждебна“ с готовност за отпътуване и авиомедицинска евакуация при необходимост. За лечение във ВМА – Варна, са настанени петима пациенти, един от които е приведен от Многопрофилна болница – Шумен. До настоящия момент четирима от пациентите са изписани от Многопрофилна болница – Варна, и един пациент е транспортиран на 16 декември 2016 г. с медицински авиотранспорт и екип на ВМА – София, като лечението му продължава и досега. Благодаря Ви за вниманието. Мисля, че бях конкретен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. За дуплика, за реплика по-скоро – народният представител Иван Валентинов Иванов.

ако бях на Ваше място, господин Министър, може би щях да изляза доста по-подготвен, защото това, което ни съобщихте тук – лично бих се засрамил от него,

стотици служители на Министерството на вътрешните работи и доброволци участваха в неутрализирането на този изключително мащабен, дори за българската история, инцидент. Аз имах възможността да бъда там още на първия ден, на втория, включително и няколко дни след това. Убеден съм, че в редиците на Българската армия има достатъчно специалисти, които да помогнат и да направят така, че последствията от този инцидент да бяха неутрализирани, без грам опасност за живота на участващите в операцията, както и на местното население. население. Очаквахме от Вас тук, на тази трибуна, да ни кажете по какъв начин сте изпълнили ангажиментите си, най-малкото по Закона за защита от бедствия и аварии – по чл. 20, по чл. 19, по чл. 23, където ясно и точно са разписани ангажиментите на Българската армия. И един простичък въпрос: какво пречеше, господин Министър, от поделение на Българската армия да бъде най-малкото изпратена една походна кухня, защото 20 дена тези хора, които участваха в тази спасителна операция, бяха изхранвани от дарения, господин Министър, от дарения, от частници! Можеше да бъде доставена една кухня, която да готви и да храни служителите на Министерството на вътрешните работи, населението, което бедстваше там и което до ден-днешен продължава да се храни, а беше се наложило и до ден-днешен да се ходи и да се търсят средства от дарители, които да изхранят тези хора, които рискуваха живота си от сутрин до вечер. Искаме това да ни отговорите: какъв беше проблемът дори една кухня да изпратите там? А четири военнослужещи – по-добре да не го бяхте казвали от тази трибуна! ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Господин Министър в оставка Ненчев, заповядайте за дуплика.

Откликнахме на всяко искане от тяхна страна. Всичко, което беше поискано от нас, го доставяхме. Бих искал да Ви напомня, че участието на военнослужещи с техника, полеви кухни и така нататък става въз основа на искане на съответния областен управител. Ако това беше направено, както и сега, до днес,

Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Декларация от името на Парламентарната група на „БСП лява България” –– народният представител Манол Генов. Имате думата,уважаеми господин Генов. Благодаря, господин Председател. „Дами и господа, уважаеми колеги народни представители!

…да се обобщят беззаконията и самоуправните действия, които това управление си позволи с бюджета на държавата и натиска върху местната власт. Със самочувствието на самодържец правителството на господин Борисов си позволи да раздава пари, когато, както и на когото си иска. Финансовите жестове стил имперска щедрост умишлено създаваха напрежение и противопоставяне между общини, разделяйки ги на партиен, лобистки и користен принцип в продължение на повече от две години. Цялата 2016 г. показа как безпрецедентно и демонстративно държавата може да даде толкова и на

Здравият разум изисква да вярваме, че ще дойде време, когато такива скандални решения ще станат обект на прокурорски интерес и ще има последствия. Над 2,4 млрд. лв. е раздало правителството Борисов 2 само след подаването на оставка през ноември 2016 г. На подобна скорост, уважаеми колеги, би завидял и влакът стрела. Само с едно правителствено решение близо 50 млн. лв. отидоха за неотложни ремонти и за инфраструктурни проекти на общини. Колко неотложни и на какъв принцип са селектирани исканията на общините, удовлетворени от жеста, от жеста, си остава омерта на правителството. Зад същата тази омерта обаче прозира щедра пропускливост и натрупване към общини с управление от ГЕРБ. Правителството не се озапти от факта, че вече е подало оставка, и продължи да раздава пари като фараон, яхнал върха на финансова пирамида. Пари за реклама, бонуси, обезщетения, медии и прочие по министерствата. Истинският удар в щедростта на управлението бе ознаменуван на 30 ноември – повече от 2,2 млрд. лв., по-голямата част от които средства не са били предвидени в бюджетите на ведомствата получатели по неизвестни причини. Който разбрал – разбрал, който повярвал – повярвал, как 1 милиард от тези пари например отивали към програмата за саниране, която е пример с цялостното си финансиране за това как грубо се погазва Законът за публичните финанси. Съвсем както отива на предколедна щедрост, на 14 декември правителството в оставка разхвърли още милиони, като почти 15 милиона отидоха към бюджетите отново на подбрани общини на принципа: „Защото така!“

управляващите стягаха стратегии за привличане и мотивиране на допълнителна своя предизборна подкрепа от регионите единствено и само с предизборна цел. Така при демонстративна липса на правила пълно игнориране позицията на Националното сдружение на общините правителството ощастливи едва ли не като в национална лотария 43 общини с над 27 млн. лв. С управленско високомерие финансовият министър не счете за нужно даже да обясни от какво преструктуриране са се появили тези средства, че да се раздават на калпак към подбрани общини. Раздаването на пари за общините при това управление бе използвано като показно как може да бъдат наказвани общини: кога – като непослушни коалиционни партньори, кога – като

защо при толкова щедро раздаване, шарене на държавни парички към общините правителството три години отказва да изпълни изричния си ангажимент да съфинансира от държавния бюджет община Пловдив заради спечелената й номинация „Европейска столица на културата

от Закона за държавния бюджет, нито от местната власт. Удрят се или се поощряват тези или онези общини: които са ни удобни, ги поощряваме; които са ни неудобни, ги наказваме.

Политическа партия ГЕРБ не поставя сиренца в капаните, където да намери и потърси електората си напролет? Дано, дами и господа, мишлетата бъдат по-малко! Най-хубавото на тежката зима е, че преди нея ще си отиде правителството на ГЕРБ. И дано поуките от управлението му бъдат достатъчно ясни,

не съм очаквала. Когато имаш излишък над 3 милиарда и не го пазиш, за да раздаваш на този или на онзи тайно под масата,

4% дефицит, хиляди необезпечени договори! Направихте така, че по време на Тройната коалиция за два месеца бяха изхарчени 4 милиарда излишък – последният излишък, който е имало от 2008 г. Сега правителството има 1,5 милиард излишък, излишък благодарение на работата на приходните агенции. Никога правителството на ГЕРБ не е деляло общините на наши и Ваши. Всяка една община е получавала толкова, колкото поиска (смях и шум от БСП ЛБ), защото тези средства трябва да бъдат обърнати към хората! За разлика от Вас ние не поставяме „сиренца в капаните“ на хората, не ги лъжем и им казваме истината. Относно санирането. Да, санирането е една добра програма. Когато тя стартира, Вие лъжехте хората, че подписвайки документите, ще им откраднат апартаментите. Всичко, което е направено до момента, е в посока доброто на хората. Малкият и средният бизнес имат възможност да работят на терен, на малки поръчки, за да могат да се развиват. Над 80 хиляди човека работят в санирането. Много от семействата в момента се възползват от това саниране. Оправи се не само външният вид на кварталите, оправиха се сметките за ток. страхове, които искате да вселите в душите на хората, няма да станат. Снощи по Нова телевизия дадоха, че има над 7

Търсите причина, за да се направите на интересни. Нека да дойдат изборите. Радвам се, че остават две седмици до приключване на работата на това Народно събрание, защото не знам какви лъжи още ще се изкажат от парламентарната трибуна. Нека да отидем на терен, нека да кажем истината на хората, нека да бъдем по-смирени, нека да си признаем и грешките, когато дойде време за избори, българските граждани ще изберат!

Моля, за повече ред и възпитание в залата! Следващият въпрос е към министъра на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева, която ще отговори на въпрос от народния представител Катя Попова относно проекти, финансирани чрез Министерството на околната среда и водите в област Пловдив. Имате думата, уважаема госпожо Попова, да развиете въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Василева, в качеството ми на народен представител от област Пловдив в Четиридесет и третото народно събрание бих искала да Ви задам следните въпроси. Първият ми въпрос е следният: какви проекти са реализирани в област Пловдив, финансирани чрез Министерството на околната среда и водите, в това число чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 и какви предстои да се финансират в новия програмен период? Вторият ми въпрос. Предприятието на управление на дейностите по опазване на околната среда и Националният доверителен екофонд са други източници на финансиране на екологични проекти. В тази връзка бихте ли дали примери за реализирани и финансирани проекти в областта в мандата на настоящото правителство? Благодаря Ви, уважаема госпожо Попова. Министър в оставка Василева, заповядайте за отговор.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 Резултатите от работата са видими, а ползите са свързани със създаването на чиста и здравословна среда за хората, опазването на околната среда, подобряване на услугите за населението, създаване на предпоставки за развитие на населените места, привличане на инвестиции и развитие на бизнеса. Инвестирахме в здравето на над 4 милиона души в България с изградени 51 пречиствателни станции за отпадъчни води и 19 модерни регионални системи за управление на отпадъците. Изградихме 2600 км нова ВиК мрежа. Въпреки забавянето, заради спирането на програмата в периода октомври 2013 – ноември 2014 г., благодарение на усилията, които положихме с екипа на Министерството на околната среда и водите, общините и строителите, успяхме да приключим успешно 198 строителни договора на стойност 3 млрд. 344 млн. лв. Финансирането, което осигурява Министерството, е насочено основно към общините. Какво беше осигурено като финансиране и инвестиции в област Пловдив? По Оперативна програма „Околна среда“ бяха изпълнени 27 проекта на обща стойност 245 млн. лв. в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“. Изградени бяха 358 км водоснабдителна и канализационна мрежа и седем пречиствателни станции за отпадъчни води, които обслужват близо 61 хиляди жители. Това са пречиствателните станции в Хисаря, Кричим, Раковски, Стамболийски, Сопот, Карлово и Първомай. В рамките на предприятия за управление на дейностите по опазване на околната среда в сектор „Отпадъци“ бяха изпълнени четири проекта на стойност 7,6 млн. лв. за общински депа, в сектор „Води“ три проекта на стойност 5,5 милиона за изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи в общините Лъки, Първомай и Раковски. В рамките на кампанията „Чиста околна среда“ за 2015 и 2016 г. са сключени общо 52 договора на стойност 276 хил. лв. за реализиране на проекти от общини, кметства, училища и детски градини, свързани с опазването на околната среда. В рамките на Националния доверителен екофонд са изпълнени девет проекта по националната схема за зелени инвестиции и два проекта по инвестиционната програма за климата. С финансовата помощ бяха санирани шест училища, три детски ясли, една градина и едно читалище. Възможностите на програмен период 2014 – 2020 г. за област Пловдив са налице. По Оперативната програма на територията на областта могат да се реализират инвестиции във всички приоритетни оси. По ос „Води“ вече стартираха първите инвестиции. Подписан е договорът за водния цикъл на община Асеновград на обща стойност 106 млн. лв. за безвъзмездно финансиране, възлизащо на 80 млн. лв. Очакваме скоро да приключи оценката и да бъде подписан договорът за водния цикъл на град Пловдив. Чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството се подготвя регионално прединвестиционно проучване на територията на област Пловдив на базата на което ще могат да бъдат финансирани още проекти в областта. В сектора „Отпадъци“ общините Асеновград, Лъки, Първомай, Садово и Куклен са допустими за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране и са поканени вече да представят своите проектни предложения. По ос „Биоразнообразие“ общините са допустими бенефициенти и на предстоящите процедури свързани с местните инициативни групи и процедури за конкурентен подбор. По отношение на приоритетната ос „Превенция и управление на риска от наводнение и свлачища“ общините от областта могат да кандидатстват за подобряване техническото състояние на общински язовири и прилежащи съоръжения за повишаване подготвеността на населението при наводнение. До края на месеца ще бъде обявена покана за проектни предложения към общините на обща стойност 20 млн. лв. В допълнение община Асеновград е директен бенефициент за превантивни и укрепителни геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони, като общината беше поканена да подаде проектното си предложение на 29 декември миналата година. По ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – изключително важен въпрос – Асеновград и Пловдив, като общини с нарушено качество на въздуха, са бенефициенти по процедура за разработване на общински програми за въздуха и са допустими за мерките за намаляване количествата на фини прахови частици и азотни оксиди. Предпоставките са налице, възможностите са налице. Пожелавам на всички общини успех в реализацията на екологичните проекти се надявам, че ще има приемственост и последователност в подкрепата, която се оказва на общините за реализирането на тези проекти. Тук искам да благодаря и на народните представители за подкрепата на Министерството на околната среда и водите при провеждането на политиката. Благодаря.

Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, аз съм изключително удовлетворена от отговора Ви. Проектите, които са изпълнени, и проектите, които са в процес на изпълнение, говорят за спазване от страна на правителството, и в качеството Ви на министър, Стратегията за управление, за едно много ясно и прозрачно финансово управление, както и че не се делят общините на малки и големи и няма политически принцип на деление на общините. Съжалявам, че господин Генов излезе. Във връзка с декларацията искам да кажа, че в област Пловдив по-голяма част от общините не са гербаджийски общини, в което което ни обвиняваха господата от БСП – Асеновград, Садово, Карлово, Марица, и още много други общини. Те не са общини на Политическа партия ГЕРБ, кметовете не са от Политическа партия ГЕРБ. искам да поздравя Вас в качеството на министър на околната среда и правителството, че работи изцяло за благоденствието

Въпрос от народния представител Димитър Делчев относно гола сеч в горските територии в община Минерални бани. Въпросът е към Десислава Танева – министър на земеделието и храните в оставка. Имате думата. Няма кой да задава въпрос обаче. (Шум и реплики.) Имаме един оттеглен въпрос от народния представител Бойка Маринска. Смятаме, че и този е оттеглен. Благодаря Ви за участието, госпожо министър Танева. Поради липса на задаващ въпроси закривам днешното заседание.

от 9,00 ч. Благодаря Ви, уважаеми колеги. Закривам заседанието.